prvo i drugo čitanje. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za rad, socijalnu politiku i zdravstvo. Izvješća ste primili na sjednici. Želi li izvjestitelj predlagatelja uzeti riječ? Da. Državni tajnik Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi Ante Zvonimir Golem. Izvolite! Zahvaljujem gospodine predsjedniče, uvažene dame i gospodo. Prijedlog koji se nalazi pred vama je izmjena zakona i dopuna o biocidima. Ovaj Hrvatski sabor taj zakon je donio prošle godine na temelju Direktive Europske unije iz '98. godine. Sukladno promjenama koje se događaju u europskom zakonodavstvu što je nakon donošenja ovog zakona donesena i nova direktiva broj 47 iz 2007. godine, to se predlaže izmjena i u domaćem zakonodavstvu radi poboljšanja i usporednog praćenja promjena na europskom nivou. U nekoliko kratkih crta samo da pojasnimo što bi se to mijenjalo. Biocidi kao što znaju više ljudi u struci su agensi u kojima je jedan od sastojaka tih agensa dakle živi organizam. da li se tu radi o virusima, gljivama ili drugim vrstama mikroogranizama i kao takav zaslužuje u odnosu na Zakon o kemikalijama svoj poseban zakon koji je ovaj hrvatski Dom i donio. Radi priče u svakodnevnom kućanstvu koristi se nekoliko oblika biocida u sanitetske svrhe. U cilju dakle transparentnosti i poboljšanja ovog zakonodavstva u promjenama koje predlažemo, predlaže se da se odluka o visini troškova za stavljanje biocida u promet ne radi na razini odluke ministra, već da se napravi pravilnik kojim pravilnikom će se transparentno pokazati koje su sve strukture i elementi izračuna za troškove stavljanja odobrenja, nositelja odobrenja za stavljanje na tržište. Drugi dio se odnosi što je u Zakonu o biocidima bio predviđeni provoz, a kako je u međuvremenu od donošenja tog zakona stupio na snagu i Zakon o prijevozu prijevozu opasnih tvari, to se ovaj zakon u tom dijelu usklađuje jer je provoz znači biocidnih pripravaka i kemijskih sastojaka riješen predmetnim zakonom. Od treće stvari koje se u ovim stvarima o biocidima mijenja je u dijelu da se kao biocidi nije primjenjivao ovaj zakon samo na medicinska pomagala. Međutim, radi pojašnjenja u Europskoj uniji gdje se ukazala potreba osim medicinskih pomagala dodaje se još i kategorija in vitro medicinska dijagnostička pomagala. Prijedlog ovog zakona pripada u prijedloge zakona kakvih će biti sve više u konačnici kako se približavamo Europskoj uniji na taj način prateći promjene na razini Europe mijenjat ćemo vrlo vjerojatno i osnovno zakonodavstvo ukoliko to bude u interesu hrvatskih građana. Zahvaljujem. Hvala lijepa. Žele li predstavnici odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. U ime kluba HDZ-a gospođa zastupnica Karmela Caparin. Izvolite! Hvala lijepa. Gospodine predsjedniče, državni tajniče, kolegice i kolege zastupnici. Klub Hrvatske demokratske zajednice raspravljao je o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o biocidnim pripravcima. I ovaj zakon predstavlja usklađivanje zakonodavstva Republike Hrvatske sa zakonodavstvom Europske unije te implementacije direktiva Europske unije. 2007. godine donesli smo Zakon o biocidnim pripravcima kojim se uređuje stavljanje na tržište i uporaba biocidnih pripravaka u Republici Hrvatskoj, provođenje postupaka za uvrštavanje aktivnih tvari na popis dopuštenih za uporabu u biocidnim pripravcima, ocjenjivanje biocidnih pripravaka, ispitivanje njihove učinkovitosti s posebnim naglaskom na pravilnu upotrebu biocidnih preparata. Kod stavljanja u promet biocidnih pripravaka prvenstveno mislimo na osiguranje visoke razine sigurnosti radi zaštite života, zdravlja ljudi i okoliša. U Ustavu Republike Hrvatske stoji da je očuvanje prirode i čovjeka jedna od najvećih vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske. Ovim je zakonom obzirom na izmjene i dopune direktiva vijeća o usklađivanju zakonodavstva država članica o aktivnim medicinskim pomagalima za usađivanje, o medicinskim pomagalima i biocidnim pripravcima potrebno odredbe istih prenijeti u nacionalno zakonodavstvo na način da se direktiva ne primjenjuje na in vitro medicinska dijagnostička pomagala. Istim se uređuje i područje prijevoza, provoza opasnih kemikalija. Klub Hrvatske demokratske zajednice podržava da ministar nadležan za zdravstvo donese pravilnik o visini troškova vezano uz postupak izdavanja za stavljanje na tržište i uvrštavanje aktivnih tvari na jedan od popisa tvari te stavljanje na tržište biocidnih pripravaka. Riječ je o većoj transparentnosti pri utvrđivanju navedenih troškova i većoj dostupnosti javnosti. I na kraju, kao što zakon kaže da su biocidni pripravci aktivne tvari i pripravci koji sadrže jednu ili više aktivnih tvari priređeni u obliku u kojem se isporučuju korisniku i čija je namjera uništiti, odvratiti, učiniti bezopasnim, spriječiti djelovanje odnosno nadzirati bilo koji štetni organizam na kemijski ili biološki način jer uključeni su i mikroorganizmi, virusi i gljivice koji na poseban način djeluju na organizme. Potreba je i daljnje zaista oprez pa ako treba i izmjene i dopune ovoga zakona. Ovaj zakon je zaista primjer kako Republika Hrvatska hvata jedan tempo u usklađivanju sa zakonodavstvom Europske unije pa i u izmjeni kada se radi o određenim direktivama ali zaista u interesu građana Republike Hrvatske. Hvala.

Prema definiciji kao što reče kolegica Caparin biološki pripravci jesu aktivne tvari i pripravci koji sadrže jednu ili više aktivnih tvari priređeni u obliku u kojem se isporučuje korisniku čija je namjena uništiti, odvratiti, učiniti bezopasnim, spriječiti djelovanje odnosno nadzirati bilo koji štetni organizam na kemijski ili biološki način. Svrstani su u popise, popis 1a i 1b prema dopuštenim količinama aktivne tvari ili naravno rizičnosti tj. štetnosti. Naravno, iz same definicije je razvidno da su naravno korisni za ljude ali mogu biti i štetni, i sukladno tome

sukladno tome je potrebito isto ugraditi u nacionalno zakonodavstvo što ćemo učiniti i vjerujem da ćemo u tome imati konsenzus s obzirom na dobre vijesti koje su nam se od jučer iz Bruxellesa. moramo nadalje reći koje su to promjene koje će bitno to unaprijediti to područje kao što je rekao gospodin državni tajnik. Dakle, do sada su uvrštavanjem na tržište bilo regulirano odlukom ministra a sada bi glede istoga bilo potrebito donijeti pravilnik. U tom dijelu, i drugi dio budući je od 1. siječnja 2008. stupio Zakon Zakon o prijevozu opasnih tvari isto je potrebito ugraditi u ovaj zakon kako bi se isto reguliralo na kvalitetan i dobar način. I ona treća stvar koja je bila rečena a to je na što se to ne odnosi, pa uz ovaj novitet koji je rekao gospodin državni tajnik. Držim da će ovaj zakon sigurno unaprijediti ovo područje i naravno u istom dijelu približavati nas …/Govornik se ne razumije./… Europskoj uniji kojoj idemo. Hvala vam lijepa. Hvala lijepa. Zaključujem raspravu.